sve rasprave i zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. broj 506.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

Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija nositeljima stručnih kvalifikacija koje su stekli u jednoj od država članica, ali u trećim zemljama i jamči se pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u RH, kao i hrvatskim državljanima. Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija su pružanje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija opći i automatski sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan, izdavanje europske profesionalne kartice za pojedine profesije, odobravanje djelomičnog pristupa profesionalnoj djelatnosti te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama. Regulirane profesije su one u kojima se osoba ne može zaposliti samo sa diplomom ili svjedodžbom obrazovne ustanove već postoje još neki dodatni uvjeti. Pojam regulirane profesije tako podrazumijeva da su uvjeti pristupa i obavljanja kao i sam način obavljanja profesije propisani zakonom ili drugim pravnim propisima. Dakle, obavljanje regulirane profesije podrazumijeva da osoba posjeduje stručne kvalifikacije stečene nakon formalnog koja može uključivati određeno radno iskustvo, licenciju, trajno stručno usavršavanje ili nešto drugo. Važeći zakon donesen je u cilju prenošenja direktive 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojim se reguliraju profesije. Načelo proporcionalnosti jedno je od općih načela prava EU koje proizlazi iz sudske prakse što znači da nacionalne mjere koje mogu otežati ili učiniti manje privlačnim privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih ugovorom u funkcioniranju EU da se moraju primjenjivati na ne diskriminirajući način moraju biti opravdane ciljevima javnog interesa, biti prikladne za osiguranje željenog cilja i ne bi smjele prelaziti okvire potrebne Cilj navedene direktive je uspostaviti pravila za provođenje ocjene proporcionalnosti prije uvođenja novih propisa ili izmjene postojećih kojim se reguliraju profesije, a sve u cilju kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje tržišta EU. Direktiva stoga uređuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji. Dakle, kako bi se utvrdilo da su pojedina ograničenja za pristup reguliranoj profesiji opravdana i primjerena potrebno je provesti test, odnosno ocjenu proporcionalnosti. Ocjena proporcionalnosti provodi se kroz jasno definirane kriterije koji uzimaju u obzir postojeća ograničenja, prirodu rizika, slobodno kretanje osoba i usluga unutar EU kao i druge elemente koji omogućavaju kvalitetnu provedbu ocjene proporcionalnosti. provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo te se ovim Nacrtom prijedloga zakona predlažu ispraviti sve neusklađenosti sa navedenom direktivom. Naime, važećim je zakonom definirano da su nadležna tijela za provođenje ocjene proporcionalnosti nadležne strukovne organizacije Središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije ili druga nadležna tijela i organizacije. Međutim, iz evaluacija Europske komisije proizlazi da navedenom definicijom nisu također obuhvaćene parlamentarne inicijative, saborski zastupnici, te podnositelji amandmana. Stoga se ovim prijedlogom zakona također i to predlaže ispraviti na način da se definira provoditelj proporcionalnosti čime se želi preciznije urediti postupak ispitivanja ocjene proporcionalnosti. Tako će se ovim zakonom u skladu sa direktivom propisati obveza ocjene proporcionalnosti ovlaštenim predlagateljima zakona iz članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora, zatim podnositeljima amandmana iz članka 196. Poslovnika predlagateljima i donositeljima drugih propisa i općih akata. Svi prethodno navedeni predlagatelji donositelji zakona i drugih propisa i općih akata su dužni kod uvođenja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ocijeniti jesu li isti potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja. U cilju lakšeg provođenja ocjene proporcionalnosti od strane prevoditelja Ministarstvo nadležno za rad izradit će pravilnik kojim će se urediti način provedbe ocjene proporcionalnosti, te način i tijek praćenja usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje reguliranih profesija sa načelom proporcionalnosti. Pored navedenog važeći zakon je potrebno uskladiti sa direktivom na način da se osigura neovisnost i objektivnost ocjenom proporcionalnosti pri izradi drugih propisa i općih akata koji provode strukovne organizacije, tj. profesionalne komore. Stoga se ovim zakonom predlaže definirati nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti. Navedenom definicijom bit će obuhvaćena tijela državne uprave u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije. Njihova uloga bit će davanje suglasnosti profesionalnim komorama na provedenu ocjenu proporcionalnosti čime će se osigurati neovisnost i objektivnost provedbe ocjene proporcionalnosti. Novim zakonskim izmjenama također se osnažuje uloga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao nacionalnog koordinatora u provedbi svih obveza koji proizlazi iz zakona i direktive. Naime, uvodi se zakonska obveza svim nadležnim ministarstvima koji reguliraju profesije da dostave Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sve izrađene ocjene i suglasnosti na ocjene proporcionalnosti. Na taj način naše ministarstvo kao koordinator imat će sveobuhvatni pregled novih izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje pojedine regulirane profesije. Također, obzirom da je praćenje novih ili izmjenom postojećih uvjeta važan dio sustava reguliranih profesija propisuje se obveza nadležnim ministarstvima koja reguliraju pojedine profesije da provode praćenje usklađenosti novih, odnosno izmijenjenih uvjeta sa načelom proporcionalnosti u razdoblju od dvije godine počevši od trenutka primjene novih ili izmijenjenih uvjeta. Nakon proteka razdoblja praćenja nadležna ministarstva bit će u obvezi sastaviti izvješća o usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta sa načelom proporcionalnosti te ga dostaviti Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Navedene izmjene uz neke tehničke korekcije imaju za cilj spriječiti neopravdana ograničenja pristupu i obavljanju reguliranih profesija, te utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga. Hvala vam. Hvala. Sada imamo nekoliko replika. Prvi je kolega Nino Raspudić, izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Imam jedno pitanje za predlagatelje. Budući da se od nas kao saborskih zastupnika koji podnosimo i amandmane i parlamentarne inicijative očekuje da djelujemo kako tu piše ex ante, dakle unaprijed razmišljajući o proporcionalnosti. Ja mislim da imamo pravo postaviti i post festum jedno pitanje. Naime, dobili smo, dakle i packu od Europske komisije da nismo dobro uskladili naše zakonodavstvo sa europskom direktivom, pa sada to radimo nanovo. Pitao bih zašto to nismo uskladili je li to rezultat neznanja i traljavosti ili je to rezultat što smo mi procijenili da je naš nacionalni interes da možda tu direktivu u potpunosti ne slijedimo, ne slijedimo, pa bih molio da mi odgovorite na to pitanje. Dakle, tko je odgovoran za tu packu zato što to nismo dobro uskladili sa direktivom, je li to posljedica ponovit ću još jednom traljavosti i neznanja ili je to posljedica branjenja nekog nacionalnog interesa? Hvala. Izvolite odgovor na repliku kolegice. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala vam lijepo na pitanju uvaženi zastupniče. Kao što sam uvodno i rekla, s prijedlogom ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija želimo prvenstveno postići postići pristup tržištu rada jednak. I ono što je izuzetno važno da Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao nacionalni koordinator svih tijela kao što su i ministarstva, ali sami ste rekli i saborskih zastupnika i ostalih tijela koordinira, ali ima i uvid u rad i vezano za sve regulirane profesije. Što se tiče donošenja zato donosimo zakon i vjerujem da ćemo i zajednički i kada zakon bude usvojen u Hrvatskom saboru imati dobru, kvalitetnu regulativu i provođenjem testa proporcionalnosti ostvariti taj glavni cilj da profesije ne budu preregulirane. Povrijeđen je članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika. Ja sam postavio vrlo jasno pitanje. Dakle, ponovit ću još jednom. Dakle, dobili smo prigovor od Europske komisije da nije implementirana u zakonodavstvo direktiva EU, sada to radimo. Pitao sam zašto to nije bilo učinjeno, je li to rezultat traljavosti i neznanja ili je to rezultat procjene da malo odgađamo ili odbijamo provesti tu direktivu. Molim da mi se odgovori na pitanje. Ne odgovaranje na pitanje se ne može smatrati uvredom i nije povrijeđen Poslovnik i vi dobivate opomenu. Kolegica Anita Pocrnić-Radošević. Hvala poštovana državna tajnice. Namjera direktive o kojoj danas govorimo je da se što više pojednostave uvjeti za rad u nekim profesijama, da se otvori europsko tržište rada, da su radna mjesta dostupna većem broju ljudi i da se olakša kretanje radnika, ali pritom se svakako treba paziti na kvalitetu. Što se tiče procesa priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj imamo situacija i primjera da to traje po godinu i više dana od strane komora. Osobe nositelji kvalifikacija ili kandidati za priznavanje su nerijetko i naše mlade osobe koje su o svom trošku završile školovanje u inozemstvu i žele se vratiti raditi u Republici Hrvatskoj. Međutim, po dobivanju negativnog odgovora od komore moraju se obratiti ministarstvu, onda ministarstvo opet troši vrijeme kako bi pronašli modalitet i ponovo tražili rješenje od komore kako bi takve osobe mogle raditi. Sada će Komora morati dobiti suglasnost nadležnog ministarstva. …/Upadica Vidović: Hvala./… Da li to znači olakšanje procedure za sve te osobe? Hvala uvaženi potpredsjedniče, hvala uvažena zastupnice. Vezano za implementaciju, mi smo 2020 godine implementirali. Sada donosimo zakon. Slažem se sa vašom replikom to je problem, svjesni smo ga. On nije predmet iz dakle donošenja ovog zakona, ali radna skupina koja je radila na izradi ovoga zakona također paralelno sa nadležnim ministarstvima koji imaju u svojoj nadležnosti komore radi i na rješavanju tog problema. Ono što je važno zakonski sada osnažiti. Sva ministarstva koja imaju komore kako bi se regulirane profesije ne bi bile preregulirane već testom proporcionalnosti bismo dobili onaj cilj koji je najvažniji

Pa i sami ste rekli da će se ići u revidiranje odluke o reguliranim profesijama. Već dugi niz godina upozoravamo da je ta odluka zaista prastara, da su sve razvijene zemlje unutar EU uvele jedinstveni regulatorni sustav. Evo primjerice ne znam da li vi smatrate da je normalno kada medicinska sestra hoće početi raditi kod nas koja ima inozemnu kvalifikaciju da mi medicinske sestre tretiramo kao da imaju završenu osnovnu školu. A suprotno, kad ide radit u Njemačku i još da dodam mora položiti dvije do dvije i pol tisuće sati nacionalnog programa odslušati, a kada primjerice se ide zapošljavati u Njemačku dovoljno je da da ima položeno B2 razinu. Također ono što želim istaknuti i dalje smatramo da inozemne stručne kvalifikacije i inozemne obrazovne kvalifikacije moraju biti pod istom kapom. Zaista je vrlo nelogično da su za to zadužena dva različita ministarstva što unosi veliku, veliku zbrku kod samih korisnika. **Vidović, Davorko Hvala vam lijepa uvažena zastupnice. Kao što ste i sami istaknuli imamo 182 regulirane profesije. To je popis profesija koje je Vlada RH donijela na svojoj sjednici 3. siječnja 2019. godine. Nakon donošenja ovog Zakona, mi ćemo izraditi pravilnik i onda ćemo i nakon toga ažurirati važeći popis reguliranih profesija i time će se regulirati one profesije koje su u međuvremenu postale regulirane i da se uklone one koje su se izmjenom posebnih propisa otklonile zakonske prepreke tj. tj. uvjeti za to. Vezano uz Komoru medicinskih sestara, dakle njima je nadležno Ministarstvo zdravstva, a Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike će nakon donošenja ovog Zakona biti nacionalni koordinator, imati to zakonsko uporište za reguliranje svih ovih

2019. i 2020. su donešene izmjene i dopune ovoga Zakona, ali evo, tek 2021. Europska komisija provodi evaluaciju i utvrđuje nekakve nedoumice i pitanja. Pa, mene zanima, koje su to neusklađenosti, što je to što su, što zapravo traži da se izmijeni odnosno da se doradi ili pojasni u ovom Prijedlogu zakona? Hvala. **Vidović, Davorko Hvala lijepa na ovom pitanju, uvaženi zastupniče. Pa donošenjem ovog Zakona i sam čl. 1 ovog Zakona, ali i ostali članci se usklađuju s direktivom. Ono što je ključna izmjena, tj. usklađivanje, jest test proporcionalnosti koja će sva tijela u konačnici, razgovarali smo sada i koje će biti, koji će imati zakonsku mogućnost, prije nego što se regulira određena profesija, morati provesti test proporcionalnosti. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pravilnikom nakon donošenja ovog Zakona utvrdit utvrdit će točan način kako će se provoditi ta ocjena tj. test proporcionalnosti i samim time ostvarit će se glavni cilj, da određena profesija ne bude preregulirana. Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče, državna tajnice. Dakle, danas kad govorimo o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, mislim da trebamo prije toga naglasiti da u Hrvatskoj još uvijek imamo neuređenu i nesređenu situaciju priznavanja domaćih stručnih stručnih kvalifikacija, vjerujem da vam je poznat slučaj fakulteta u Osijeku za zanimanje dentalni higijeničar. Naime, oni koji su stekli ovo zanimanje i koji su dobili dozvolu za rad, ne mogu ostvariti radni odnos, zbog evo, različitog tumačenja, dakle timskog i izvantimskog rada i zbog nemogućnosti upisa u Komoru koja ih odbija pa je, ja ću iskoristit ovu priliku da vas pitam, dakle, koju poruku možete poslati danas i imate li nekakvo obećanje da će ova situacija biti riješena za ove ljude koji su se vrijedno školovali, a ne mogu danas raditi posao koji žele i na koji imaju pravo i evo, osim što tražim od vas odgovor i apeliram da zapravo se zauzmete da se ovo pitanje što prije riješi jer se radi o velikom broju studenata. Hvala vam lijepo uvažena zastupnice i na ovome pitanju. Naime, ovaj vaš konkretan upit nije temelj ovoga Zakona. Svjesni smo također, i tog problema. Nadležno je Ministarstvo zdravstva, a cilj donošenja ovog Zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu i tržištu rada i obavljanju reguliranih profesija u RH. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Kolega Pavić, izvolite, replika. Zahvaljujem. Poštovana tajnice, evo, naizgled jednostavan zakon u kojem nema nikakvih problema, međutim, sami ste rekli da još ima neriješenih pitanja koja ćete rješavati kasnije, pogotovo u u ministarstvima koja imaju komore. Ja bih vas pitao, s obzirom da postoji jedan sustav, informacijski sustav unutarnjeg tržišta, skraćenica IMI iz kojeg se mogu dobaviti podaci o pojedinim profesijama, odnosno o pojedinim zaposlenicima, potencijalnim zaposlenicima, a ukoliko se ne mogu dobaviti podaci iz tog sustava, onda se trebaju dostaviti podaci, dokaz o državljanstvu i cijeli niz dokumenata. Jeste li razmišljali o tome da se napravi informacijski sustav koji bi prihvatio digitalno potpisane dokumente i da se kroz taj sustav nakon toga to sve skupa implementira? Margareta (HDZ)** Pa sigurno da donošenjem svakog zakona, podzakonskim aktima se reguliraju određeni koraci kako i na koji način će se zakon provoditi pa tako i donošenjem ovog Zakona, Ministarstvo će donijeti pravilnik kojim će se prvenstveno odrediti test proporcionalnosti i ocjena proporcionalnosti u, naravno, sa glavnim ciljem donošenja ovog Zakona, to je jednak pristup tržištu rada svih onih koji su u reguliranim profesijama. Za ovaj vaš konkretan pitanje vezano uz dinamiku dakle i vezano uz digitalizaciju, pa sigurno da i mi kao nacionalni koordinator, ali i sva nadležna ministarstva za određene komore i jesu i bit će digitalizirani i imati razmjenu podataka, a sva ministarstva će biti dužna nama kao nacionalnom koordinatoru dostavljati sve nove izmjene vezano uz provođenje ocjena proporcionalnosti. Hvala lijepo. Sada prelazimo na rasprave u ime klubova. Prvo je u ime Kluba zastupnika Mosta, kolega Nino. E, oprostite, izvjestitelji odbora se javlja, kolega Pavić. Oprostite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a na 38. sjednici održanoj 7. lipnja 2023. g. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506 koji je predsjednik HS-u podnijela Vlada RH aktom od 2. lipnja 2023. g. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl. 83 Poslovnika HS-a, kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako su izmjene i dopune zakona donesene u cilju prenošenja Direktive 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o ispitivanju i proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Direktiva utvrđuje obvezu država članica da provedu unaprijed ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji. profesiji. EK provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo i obavijestila RH o rezultatima evaluacije te izrazila svoje dvojbe oko usklađenosti. Stoga se pristupilo izradi ovog Prijedloga zakona kojim se predlažu ispraviti sve neusklađenosti. Važećim je zakonom propisano da se u nadležna tijela za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija nadležne strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije ili druga nadležna tijela ili organizacije. Nadalje, ovim Zakonom propisat će se obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona, podnositelja amandmana te predlagatelja i donositelja drugih propisa i općih akata, dakle od utvrđivanja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ocijene jesu li isti potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja i to kroz ocjenu proporcionalnosti. Također, ovim Zakonom predlaže se definirati nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti, a kojom definicijom će biti obuhvaćena tijela državne uprave u čijem su djelokrugu uređene regulirane profesije. U raspravi je istaknuto kako u sustavu postoje 182 regulirane profesije te je iznimno bitno da komore bez suglasnosti resornih ministarstva odnosno nadležnih tijela neće moći provoditi ocjenu proporcionalnosti. Također, u raspravi je ukazano na probleme priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u BiH, Srbiji i Ukrajini iako je cilj predloženog zakona spriječiti neopravdana ograničenja pristupa .../Govornik se ne razumije./... reguliranih profesija, kao i povećanje mobilnih stručnjaka. Međutim, to su ipak stavovi obrazovanja koji su, pardon, to su ipak sustavi a kad je riječ o Ukrajini, osim jezičnih barijera po, i poznavanja engleskog jezika je dodatni problem. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio da predloži HS-u da da donese sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala vama. Da li se još netko od nadležnih predstavnika odbora?

Zahvaljujem. Do kojih apsurda dolazi formalizam koji nažalost buja u srcu EU govori to da se sada sada članove parlamenata koji žele predlagati parlamentarne inicijative i amandmane tjera na to da oni moraju ocijeniti de facto je li smisleno i potrebno to što predlažu. Pa da ne mislim da je smislen, ne bih ga predlagao. Šta trebam sad reć, jeste, majke mi, ocjenjujem se ili zaklet se nečim drugim da je to smisleno što ja predlažem. Pa vidite li koji su to paradoksi i apsurdi. Implicitna vrijeđanja zakonodavaca u pojedinim zemljama. Inače, u EU jako vole ta ispitivanja proporcionalnosti, je li, to je u ex-ante, unaprijed ovaj ispituješ proporcionalnost pri podnošenju novih propisa pa sad, možda je potrebno pristupiti meta ispitivanju proporcionalnosti tj. istražiti proporcionalnost tolikog istraživanja proporcionalnosti koji se traži od ljudi. Pa to je kao da stvorimo ured sa birokratima koji bi se bavili proučavanjem toga je li previše birokrat. Je li vidite u što se zaplićemo? Odgovor nisam dobio zašto nismo implementirali tu direktivu, a, iako sam ga unaprijed znao, ne radi se ni o kakvom štićenju nacionalnih interesa gdje mi usporavamo možda ili ignoriramo čak uvođenje europske inicijative jer branimo hrvatski nacionalni interes i hrvatsko tržište rada, naravno, radi se o neznanju i traljavosti pa se dobila packa pa se to sada ponovno radi. Zakoni se ne mogu promatrati kao u sebe zatvoreni sustavi, kao izolirani elementi koji nemaju nikakve veze s kontekstom oko njih. Ovaj Zakon o regulirani profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija događa se u zemlji koja ima velikih problema po pitanju radne snage. Kako naše radne snage koja odlazi vani, tako i radne snage koju uvozimo. Nije riječ o zaštićenim profesijama, ali recimo, nedavno se dogodilo u Zagrebu da padne skela. Znači mi imamo nekakve ljude koji su došli tu raditi i koji su dobili papire u svojim dalekim zemljama da znaju neke građevinske poslove, a veze nemaju s tim poslom. Ja nikad nisam čuo da je našem čovjeku ili Bosancu ili Srbinu da je pala skela koju je postavio na gradilište. Mi smo potpuno nerazumno makli kvote pa smo dobili neke radnike koji nam uopće nisu bili potrebni za umjetno proizvedene potrebe. Mi se zalažemo za slobodno tržište apsolutno kao, kao opcija. Međutim, ovo nema veze sa slobodnim tržištem. Ovo je čak gaženje tržišnih principa jer recimo, ako vi vodite nekakav kafić i ne možete opstati na tržištu drugačije nego da uvedete polurobovsku radnu snagu iz Nepala koja uopće nije zakonski zaštićena, pa tržište vam šalje signal da zatvorite to. Ali ne, održavamo umjetno stanje s radnom snagom bez prava ovdje držeći umjetno dakle nisku cijenu rada još uvijek, onda naši ljudi odlaze u Irsku i Njemačku, a nama se de facto događa zamjena stanovništva. Ovo nisu nikakve teorije zavjere zavjere nego vrlo jasni mehanizmi koji su ustanovljeni, primjerice, potpuno nerazumnom odlukom o ukidanju kvota. Postavlja se pitanje, dakle tko, koji su uvjeti za reguliranje profesija i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i tko će ih propisivati, tko će odlučivati. Radi se o 182 profesije kao što smo čuli, neću ih sada sve navoditi, ono što je važno, o čemu se najviše raspravlja su doktori medicine, doktori medicine specijalisti, dentalne medicine, medicinske sestre, primalje, magistri farmacije, doktori veterinarske medicine, arhitekata, itd., itd., itd. Sve su to regulirane profesije. ranije mijenjali ovaj zakon kako bi ga uskladili s Direktivom iz 2013. Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktive iz 2005. o priznanju stručnih kvalifikacija. Ta direktiva utvrđuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u reguliranim profesijama. Koga zanima može pogledati čl. 5.c u postojećem zakonu gdje je to taksativno navedeno pa vidjeti što je eventualno bilo problematično, a sada se mijenja. Dakle, stigla je u međuvremenu ta packa Europske komisije da nismo dobro uskladili zakonodavstvo s europskim direktivama jer važećim zakonom je propisano da su nadležna tijela za provođenje postupaka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija nadležne strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije ili druga nadležna tijela ili organizacije, dakle de facto komore i ministarstva. E sad Europska komisija smatra da nije dovoljno da provedbena tijela vrše test proporcionalnosti nego da to treba raditi već prilikom predlaganja zakona. Pa ponovit ću, valjda smo toliko suvisli da zakonska rješenja i amandmani koje predlažemo smo promislili je li oni imaju smisla, jesu li proporcionalni da tako kažem, opravdani kako hoćete. Dakle, zakonom će se propisati obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona da ako žele mijenjati uvjete za pristup reguliranim profesijama moraju provesti test proporcionalnosti jesu li ti uvjeti potrebni i prikladni za ostvarenje tog cilja. Meni ovo malo mutno izgleda, meni ovo izgleda kao ograničenje suvereniteta zakonodavstva u suverenoj državi Hrvatskoj, nas sada privremeno u ovom mandatu koji imamo mogućnost predlagati zakone i amandmane. Dakle, mi kao zastupnici više nećemo moći predlagati izmjene i dopune vezano za ovu materiju bez obavljenog testa proporcionalnosti. Dalje, Komisija je lupila packu da nemamo učinkovit nadzor nad testiranjem proporcionalnosti pa će se osnovati nadležna tijela za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti u sklopu ministarstva. Vidite kako birokracija buja. Ta tijela će davati suglasnost na provedeni test famozne proporcionalnosti. Nadalje, u primjedbi Europske komisije, to je pismo službene obavijesti povreda br. 2021/2198, navedeno je da je u važećem zakonu uočeno nekoliko propusta u prenošenju teksta direktive te se u cilju dodatnog usklađivanja s direktivom ovim prijedlogom zakona predlaže dodatno urediti čl. 5.c zakona koji uređuje opće i dodatne kriterije na temelju kojih se provodi ispitivanje proporcionalnosti. Primjenom ex ante ocjene proporcionalnosti očekuje se sprečavanje neopravdanih ograničenja za obavljanje profesije. Ali proporcionalnost, ponovit ću ovog prijedloga za utvrđivanje proporcionalnosti bi tek trebalo utvrditi na meta razini. Na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo čuli smo da je spomenuto i priznavanje stečenih kvalifikacija u BiH. Imamo tu paradoksalnu situaciju da Komora medicinskih sestara neopravdano šalje medicinske sestre koje su završili Srednju medicinsku u Mostaru na nekakve dodatne izobrazbe i prakse iako je riječ o istom programu na istom jeziku. Isto vrijedi i za Studij socijalnog rada na Fakultetu u Mostaru. Što to znači? Je li par likova u tim komorama samovoljno tumačilo pravila? Sad se čini da komore po ovakvom prijedlogu više neće moći ništa bez suglasnosti ministarstava, dakle da su dijelom komore razvlaštene. Dakle, zaključno što se tiče ovog testa proporcionalnosti teško je ocijeniti jel to samo birokratska europska, pardon europsko unijska priča il će stvarno netko iz ministarstva moći odbiti suglasnost na zakonodavne inicijative. Moguće su zloporabe pa ćemo do drugog čitanja pažljivo ispitati proporcionalnost svega ovoga što se predlaže

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Da, mi sad zapravo ovim zakonskim izmjenama usklađujemo sve ono što nam je Europska komisija rekla da nije dobro. Ja sam malo prošla i fonograme i zapravo implementiramo sve ono na što je oporba upozoravala već već ranije kada se donosio izvorni zakoni, kad su se donosile zakonske izmjene. A ono što je zaista najinteresantnije to je što sam rekla prije u replici, to je vezano za same regulirane profesija i popis reguliranih profesija. Tu smo zapravo dobili i najveću packu što se tiče neodgovarajućeg prenošenja odredbi direktive vezano za proporcionalnost, vezano za neuspostavljanje jedinstvenog regulatornog okvira koji postoji ponavljam u svim razvijenim zemljama EU. To će se ovim prijedlogom zakona nastojati ispraviti, to apsolutno pozdravljamo, međutim dok se to u praksi ne bude implementiralo ovo će ostat opet mrtvo slovo na papiru. Također zanima me što same komore isto misle na to, očekujem naravno i njihovu pobunu kada se to bude krenulo implementirat u praksi s obzirom da zaista svjedočimo možemo reći jednom krutom rigidnom priznavanju kako inozemnih obrazovnih tako inozemnih stručnih kvalifikacija. Najvećih problema upravo imaju u priznavanju tih inozemnih kvalifikacija reguliranih profesija kako obrazovnih kako stručnih. Također smatramo da bi sve trebalo stavit pod jednu kapu da ne mogu bit inozemno obrazovne kvalifikacije pod ingerencijom Ministarstva znanosti i obrazovanja, a s druge strane Ministarstvo rada da je zaduženo za inozemne stručne kvalifikacije. S druge strane ovo moram se referirati vezano za priznavanje kvalifikacija primjerice medicinskih sestara iz Mostara. imamo jednu vrlo onako paradoksalnu situaciju. S jedne strane dajemo 40 miliona kuna bolnici i Sveučilištu u Mostaru, a onda sami sebi kad dođe nostrifikacija kažemo ne, ne to nije dobro, taj program nije dobar, ali im dajemo 40 miliona kuna dok dok naša sveučilišta i bolnice zaista rade neki u oskudnim kako infrastrukturnim uvjetima tako i po pitanju osposobljenosti kadrom. Što to hoću reći u praksi kako to funkcionira, dakle u Hrvatskoj nam nedostaje 2 tisuće liječnika, 4,5 tisuće medicinskih sestara i tehničara, ali onda kada se naši državljani vrate sa školovanja u inozemstvu za neke profesije moraju slušati, 2, 2,5 tisuće sati dodatnog programa i onda ne samo da se primjerice medicinske sestre ne mogu zaposliti u struci već ih se tretira kao da imaju završenu osnovnu školu pa se ne mogu zaposliti niti na jednom drugom radnom mjestu za koje je potrebna srednja stručna sprema. Ponovit ću, ako želite otići u Njemačku, završili ste srednju medicinsku školu dovoljno je apsolutno položiti B2 razinu njemačkog jezika i možete početi raditi u Njemačkoj. imali smo primjerice u Puli jednu situaciju, kronično nam nedostaje dermatologa, nudila nam se zbog obiteljskog preseljenja jedna doktorica koja je vodila cijeli odjel KBC-a u Sarajevu, mi jednostavno smo imali problem dovest nju koja vodi cijeli odjel na KBC-u jel šta smatramo da nije dovoljno stručna, verificirat tu istu inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i tu onda naravno dolazimo do problema, svi kukaju da radnika nema, a sustav priznavanja i inozemnih obrazovnih i inozemnih stručnih kvalifikacija nam je u totalnom kolapsu, u totalnoj možemo reći administrativnoj opterećenosti i što je najgore u potpunom nerazumijevanju za korisnike kako i za poslodavce tako i za same korisnike bilo da su to oni odlučuju na ulazak na tržište rada ili se radi o nastavku obrazovanja. Naravno da nam je mobilnost građana unutar EU i šire donijela brojne benefite kao i sama internacionalizacija obrazovanja, ali također iz iznjedrila je upravo i ovaj problem obrazovanja ljudi koji mijenjaju stalno mjesto svog prebivanja i priznavanja njihovih kvalifikacija. Ono što je sada najveća problematika, to je da nemamo jasne nadležnosti. Kada i pogledate popis reguliranih profesija padne vam mrak na oči samo kad vidite koliko ih ima i s druge strane koja su sve ministarstva i komore, komore zadužena. Zaista jedan čušpajz. Također ne samo da se radi o nejasnoj nadležnosti već i o nedostatnoj informaciji priznavanja tih kvalifikacija posebice sa svrhom zapošljavanja. Korisnici doslovce bauljaju od jedne institucije do druge, pišu jednima drugima dok nemaju nekakvo kristalno rješenje gdje bi se trebali javiti, a onda taj proces priznavanja traje i po godinu dana. Posebice kada se radi o hrvatskoj komori zdravstva i nažalost situacija se niti malo ne poboljšava. Dobili smo brojne primjedbe medicinskih sestara i tehničara u tom, u a s druge strane što se tiče inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje isto ovdje moram spomenuti. Nažalost poslodavci su nam rekli da ono što se izdaje od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja doduše nije kriva za to nego jednostavno tako je zakonski propisano, kada zapošljavaju radnika ono pojašnjenje koje dobiju od same kvalifikacije im ne znači apsolutno ništa. Čak štoviše interesantno je kada se radi o tijelima u javnom sektoru, u javnom sustavu da niti oni ne mogu dobiti adekvatna tumačenja pojedine osobe koju bi htjeli zakonski zaposliti na tom radnom mjestu. Također, prema trenutno važećim propisima ishodi postupaka koji se vode nedovoljno su transparentni i jasni građanima i poslodavcima te onima koji reguliraju pristup određenim profesijama na tržištu rada. Osnovni razlozi su, a tu nas je i komisija pacnula dupliciranje postupaka, administrativno opterećenje institucija, razne administrativne prepreke i višestruki troškovi osoba koje s inozemnim kvalifikacijama žele ući u tržište rada ili jednostavno žele se nastaviti obrazovat. Također, trenutna zakonska regulativa predviđa brojne aktere s time da u tom smislu podržavamo ovaj instrument proporcionalnosti iako kažem ponavljam nije dovoljno jasno kako će se to u praksi provoditi osim ovog imenovanja nacionalno koordinata ne navode se zaista jasno alati i mehanizmi kako će se to konkretno u praksi provoditi. Nadalje, mi trenutačno ne možemo niti riješiti otežavajuću situaciju ne samo s inozemnim diplomama, tek niti sa domaćim diplomama, pa smo tek nedavno priznali kroz izmjene Zakona o HKO-u izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija iako poslodavci i dalje ne vide jasnu razliku niti u raspisivanju natječaja za radnog mjesta to nije dovoljno dobro obrazloženo. S druge strane prema važećem popisu akademskih naziva i stupnjeva i njihovih kratica, a što je u ingerenciji rektorskog zbora za isti studij, primjerice studij informatike završite ga u Puli i Zagrebu, ako je visoko učilište odlučilo tako da u popisu kratica imate drukčiji naziv, jednostavno imate drukčiji akademski naziv na diplomi za isti studijski program. I evo odmah na početku, na početnoj stepenici imamo problematiku prilikom nečijeg ulaska na tržište rada ili nastavka obrazovanja. Takva slična situacija bila je i sa kvalifikacijama stručnih specijalista. Ja ću iskoristit i ovaj moment da zapravo istaknem da se nedavno tek riješio problem priznavanja njihovog dodatka na plaću u iznosu od 5%, ali samo za zaposlene u javnim službama, dok se to nije napravilo za one koji rade u lokalnim i regionalnim jedinicama. Jedini pozitivi primjer su tu upravna tijela Koprivničko-križevačke županije koja imaju uvećanje 8% kao i kroz kolektivi ugovor za zaposlene u predškolskim i u ustanovama Grada Zagreba koji također imaju 8%. Ono što bi još ovdje se svakako referirala, a budući da su stručne kvalifikacije usko vezane uz samo strukovno obrazovanje mi smo i prilikom posljednjih izmjena Zakona o strukovnom obrazovanju upozoravali, a bojimo se da će se to i ovdje dogodit, da će sve ono što se zapravo pokušalo pozitivno napravit da će ostat mrtvo slovo na papiru i da, danas uvozimo radnu snagu iz Nepala, turistička sezona je pred vratima, svi turistički poslodavci kukaju da nema radnika, moraju uvozit radnu snagu, a s druge strane strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Hrvatskoj trebalo bi imat dvije glavne uloge uz primarnu, a to je priprema za tržište rada, trebalo im je omogućiti prohodnost prema visokom obrazovanju, prvenstveno nakon završetka 4-godišnjih strukovnih programa u kojima je polovina kurikuluma posvećena stjecanju općih obrazovnih kompetencija. Nažalost posljednjim izmjenama zakona to je ostala samo teorija koja se nije provela u praksi i dalje imamo izražen raskorak između ponude kvalificiranih radnika i njihove potražnje na tržištu rada, manjak praktičnih znanja potrebnih za obavljanje određenog posla, kao i upisne kvote za deficitarna strukovna zanimanja koja su zaista premale, nedovoljne i nedostatne. Iako Hrvatska ima jednu od najvećih stopa sudjelovanja u strukovnom obrazovanju ono se smatra drugorazrednim izborom, a s druge strane svemu tome pridonose i negativna demografska kretanja. Ovaj trend naročito se odrazio na upis u strukovno obrazovanje koji se smanjio za čak 20% u proteklih 6.g., ali valjda vladajući imaju sjajan plan i za tu demografsku obnovu, očito toliko sjajan da je, citiram, predstojnik Vlade Frka Petešić poručio Središnjem uredu za demografiju i mlade, s tim niste spremni za Andreja Plenkovića, neambiciozni dokument, anemična vizija, a nema ništa novo udarno, valjda je možda ipak bolja ona mjera vrati se u Hrvatsku za 200 tisuća kuna, pa ćemo imat i veći broj učenika upisanih u strukovne programe. Također podsjetit ću vezano za strukovno obrazovanje i za strukovna zanimanja, da nakon niza godina ove godine nisu raspisani niti javni pozivi za stipendije učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, stoga se zapravo s pravom postavlja pitanje i o kakvoj mi to politici uopće školovanja strukovnog obrazovanja govorimo, kao i politici stipendiranja. Ono što je bilo isto praktično zamišljeno to je obveza planiranja upisa učenika u strukovne programe u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, to su vam one preporuke koje bi svi kao trebali poštovati, sveučilišta se tu vade na svoju autonomiju, obveza im je sukladno mreži programa da ih samo navedu kada žele osnovat novi studijski program, ali se za tu za strukovna obrazovanja uvela obveza. To onako na prvu super zvuči, ali zašto samo na prvu? Pa s obzirom na to da privatni sektor nema nikakvu, al apsolutno nikakvu obvezu prijave potrebe za radnom snagom prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i u većini slučajeva se ne obraćaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, postavlja se uopće pitanje mjerodavnosti, vjerodostojnosti, obuhvatnosti i točnosti takvih preporuka koja su se na silu uvela kao obveza planiranja upisa učenika u strukovne programe, a ponavljam ne iz godine u godinu, mi u Hrvatskoj iz mjeseca u mjesec imamo manjak strukovnih deficitarnih zanimanja. Ja ću zaključno podsjetit da smo ne samo kao klub nego i kao stranka dosljedno i sustavno predlagali konkretna rješenja za rješavanje raskoraka između potreba tržišta rada i obrazovnih programa i kroz tu deregulaciju ovih reguliranih profesija za šta smo se od starta zalagali, ali podsjetit ću i na kurikularnu reformu koja se u bitno, u bitnome odnosila upravo na unaprjeđenje sustava cijelog strukovnog obrazovanja koje je SDP-ova Vlada pripremala na čelu s neovisnim stručnjakom naprasno je prekinut dolaskom HDZ-a na vlast iz čistih političkih razloga i podsjetit ću samo na prosvjed koji je okupio skoro 50 tisuća ljudi na ulicama hrvatskih gradova, ne političara, običnih građana, bogatih, siromašnih, raznih struka koji su pokazali da im je to nešto što je najbitnije, obrazovanje njihove djece, njihovih unuka i budućih generacija. I podsjetit ću u prilog tome da ta kurikularna reforma koja se u bitnome odnosila na unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja dobila je najveću ocjenu Europske komisije Europska komisija ju je ocijenila pozitivnom promjenom u hrvatskom obrazovanju jer je u njezinoj izradi sudjelovala prvenstveno baza učitelji i nastavnici iz škola i omogućavala je prelazak iz tradicionalnog sustava u moderni oblik obrazovanja koji se trebao zbivati postupno čitavo 10-ljeće kako je bilo zamišljeno Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ono što je bilo ključno, reforma koja ne traje od izbora do izbora nego koja uvažava samu struku i provodi se neovisno o političkoj opciji koja je na vlasti. Smatramo da je ključ upravo u tome da se riješi konačno ovaj raskorak između potreba tržišta rada i samog sustava obrazovanja. Evo zahvaljujem.

Evo kao što ste čuli u izvješću sa odbora bili smo malo nježniji, pa smo napisali da je Europska komisija provela evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo i obavijestila RH o rezultatima te evaluacije i zapravo da je izrazila svoje dvojbe iako i u samom zakonu piše da je izrazila svoje nedoumice i pitanja koja su se nametila prilikom provjere usklađenosti i zbog toga smo morali krenuti u donošenje ovog zakona, naravno da moramo to donijeti u skladu sa direktivom koja je bila i koja je još uvijek na snazi i ja vjerujem da će sad ovaj zakon biti u potpunosti usklađen sa tom direktivom. Ono što bih htio skrenuti pozornost kao predstavnik Kluba Socijaldemokrata to je informatizacija pojedinih poslova pa tako i ovih poslova koji bi se mogli informatizirati, a trenutno nisu informatizirani. Naime, podsjetit ću da postoji centar unutarnjeg tržišta EU, da postoji i isto tako i informacijski sustav unutarnjeg tržišta EU skraćenica IMI i da se zapravo kroz taj sustav razmjenjuju poruke između vlada odnosno tijela unutar pojedinih država. Znači to je zapravo jedan sustav elektroničkog poslovanja government to goverment gdje se te informacije razmjenjuju i što je pohvalo. Međutim, ono što bi htio skrenuti pozornost je to da imamo mogućnost s obzirom da nisam vidio, nisam našao nigdje da ima neka zemlja u EU mogućnost da se predaju dokumenti i podaci vezani za regulirane profesije elektronskim putem u cijelosti, a kod nas u zakonu piše u Članku 6. da će sad Članak 7. drugačije glasiti i piše da osoba koja prvi puta želi pružati usluge obavljanjem regulirane profesije u RH dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo ili jedinstvenu kontaktnu točku za usluge iz Članka 78. ovog zakona izjavom u pisanom obliku ili elektroničkim putem. Prema tome, pretpostavljam da je taj elektronički put za sada mail, pretpostavljam da je to mail, evo, evo imam potvrdu. Znači bilo bi dobro da su to propisane forme. Zašto? Zato što se onda iz tih propisnih formi mogu podaci obrađivati. Bilo bi brže, efikasnije i pružili bismo jednu dodatnu uslugu ljudima koji dolaze u Hrvatsku. Isto tako, ovdje piše u tom istom članku da, u stavku 3. da je prije početka prvog pružanja usluga nadležno tijelo može zahtijevati da osoba uz izjavu iz ovog stavka 2. zapravo priloži još neke dokumente ukoliko nije moguće provjeriti i te relevantne podatke i informacije putem ovog sustava koji sam maloprije spomenuo znači informacijskog sustava unutarnjeg tržišta što bi zapravo značilo kad bismo imali informacijski sustav razmjene dokumenta, znači razmjene dokumenata i slanja dokumenata stranih državljana koji žele raditi kod nas i naravno pružati usluge iz područja reguliranih profesija, bilo bi dobro kad bismo im omogućili da te dokumente predaju digitalno, digitalno potpisane. Zašto? Opet zato što bi se nakon toga ti podaci mogli automatski obrađivati. Bilo bi bolje, bilo bi efikasnije i ono što je najvažnije bili bi na isti način sistematizirani. ono bi bila sva područja na jednaki način obuhvaćena, bila bi sistematizirana na isti način. Naime, ovdje treba predati cijeli niz dokumenata, to je dokaz o državljanstvu, potvrdama kojim se potvrđuje da je …/Govornik se ne razumije./… u državi članici poslovnog nastana za obavljanje profesijom, da je ima nekakav dokaz o stručnim kvalifikacijama. O tome se već malo ranije govori o tim problemima sa tim dokazima. Nakon toga treba dokaz da je u nekoj državi radio najmanje godinu dana tijekom zadnjih 10 godina na tim radnim, na tom radnom mjestu odnosno na tim poslovima. Zašto vam to govorim? Recimo ovakav se podatak može iz sustava dobiti automatikom jer ukoliko postoji razmjena podataka između institucija, a postoji onda se taj podatak iz njihovog sustava može dobiti automatski tako da nema potreba da osoba kad dođe u Hrvatsku i kad želi tu obavljati neke poslove da to treba predavati u papirnatom obliku. Isto tako se može pribaviti elektronskim putem i dokaz o nekažnjavanja, to imamo i kod nas u našim sustavima e-građana mogućnost da se ta potvrda dobavi. Isto tako treba dostaviti još odgovarajući dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika i potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice poslovnog nastana. jedan dio tih dokumenata se može baviti, nabaviti odnosno dobaviti ili pribaviti automatikom što bi bilo izuzetno dobro, izuzetno kvalitetno i ja vjerujem da bi RH stavilo u sam vrh digitalizacije ovih poslova u EU. Velim s obzirom da nisam našao nigdje da neka država ima takvo rješenje. To nisu kompleksni sustavi, a ono što je najvažnije da bi ti sustavi i kod nas znači u RH omogućili nama, omogućili nama, nadležnom ministarstvu odnosno nadležnim ministarstvima kao i komorama da rade na drugačiji način i da se svi ovi poslovi koje ste danas naveli koje će raditi vaše ministarstvo i kontrolirati ostala ministarstva i koja će zapravo ostala ministarstva kontrolirati komore i ostale institucije koje će zapravo provoditi taj test profesionalnosti odnosno prikupljati potvrde, mislim da bi to bilo zapravo pohvalno i jer bismo imali jedinstveno rješenje za, za sve profesije koje su nabrojane. Trenutno ih ima 182, postoji mogućnost da ih bude i više i manje tako da bi bilo zgodno da se to na neki način sistematizira. Evo, toliko od našeg kluba, hvala lijepa. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala i vama na ovim korisnim i zanimljivim idejama za unapređenje cijelog sustava. Kolega Karlić će govorili u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, evo pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Zakon koji je donesen još 2015. godine, a dva puta rađene izmjene i dopune i evo sada ovim prijedlogom zakona predlaže se ispraviti sve neusklađenosti sa direktivom Europskog parlamenta i vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Naime, EU provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo te s ovim nacrtom prijedloga zakona predlaže se ispraviti sve neusklađenosti sa navedenom direktivom. Načelo proporcionalnosti jedno je od temeljnih načela EU zajedno sa tržišnim slobodama te načelom nediskriminacije. Proporcionalnost je opće načelo prava EU, njegovo porijeklo nije zakonodavstvo već sudske prirode. Sud EU svojom praksom uspostavio je ovo načelo kako bi olakšao međuodnos država članica i europskih institucija radi zaštite subjektivnih prava građana. Pojam regulirane profesije podrazumijeva da su uvjeti za rad u profesiji propisani određenim zakonom, obavljanje regulirane profesije podrazumijeva da osoba posjeduje stručne kvalifikacije stečene nakon formalnog obrazovanja kao što su radno iskustvo, licenca i Kako bi se utvrdilo da su pojedina ograničenja za pristup reguliranoj profesiji opravdana potrebno je provesti ispit tj. ocjenu proporcionalnosti. Stoga se novim izmjenama i dopunama zakona preciznije uređuje postupak provođenja ocjene odnosno testa proporcionalnosti. Ovim zakonom propisat će se obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona, podnositelja amandmana, te predlagatelja i donositelja drugih propisa i općih akata da kod utvrđivanja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ocjene jesu li isti potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja i to kroz ocjenu proporcionalnosti. Dakle ovim prijedlogom zakona bit će obuhvaćeni svi predlagatelji zakona iz čl. 172. Poslovnika HS, uključujući i zastupnike i klubove i radna tijela sabora. Također će ovim prijedlogom zakona bit obuhvaćeni svi podnositelji amandmana iz čl. 196. Poslovnika, dakle svaki zastupnik, klubovi i radna tijela. U cilju lakšeg provođenja ocjene proporcionalnosti od strane provoditelja ministarstvo nadležno za rad izradit će pravilnik kojim će se urediti način provedbe ocjene proporcionalnosti, te način i tijek praćenja usklađenosti novih i izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje reguliranih profesija s načelom proporcionalnosti. Pored navedenog izričito se propisuje da u situaciji kad je provoditelj ocjene proporcionalnosti nadležna strukovna organizacija koja je ovim zakonom i posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanja uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija ista je dužna ishoditi suglasnost nadležnog tijela za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti odnosno nadležnog ministarstva na izrađeno i izjavu. Također obzirom na praćenje novih ili izmjene postojećih uvjeta važan dio sustava reguliranih profesija propisuje se obveza nadležnim ministarstvima da reguliraju pojedine profesije, da provode praćenje usklađenosti novih odnosno izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti u razdoblju od 2.g. počevši od trenutka primjene novih ili izmijenjenih uvjeta. Nakon proteka razdoblja praćenja nadležna ministarstva bit će u obavezi sastaviti izvješća o usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti, te ga dostaviti koordinatoru, a to je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Pored navedenog radi jasnoće i preciznosti izričaja izvršena je korekcija pojedinih odredbi koje su se tijekom primjene zakona pokazale neodgovarajućima. Cilj ovog zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu ili obavljanju reguliranih profesija, te utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga. Ovaj prijedloga zakona Klub HDZ-a će podržati, hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. I zaključno, u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Anita Pocrnić Radošević.

Hvala potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo između izlaganja klubova nije bilo rasprava, ali osvrnut ću se na ono o čemu danas govorimo, a to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Ovim prijedlogom zakona predlaže se ispraviti sve neusklađenosti s Direktivom 2018/958 Europskog parlamenta i vijeća iz lipnja 2018.g. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je u HS u srpnju 2015.g. u cilju usklađivanja s Direktivom 213/55 Europskog U srpnju 2019.g. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kako bi se zakon potpuno uskladio s direktivom. Već u travnju 2020. donesene su još jedne izmjene i dopune zakona u cilju prenošenja Direktive o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Direktivom je utvrđena obveza država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih neograničavajućih uvjeta za rad u profesiji. Nakon toga Europska komisija provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo i izvijestila RH o nedoumicama i pitanjima koja je potrebno riješiti kako bi se ispravile sve neusklađenosti. Današnjim prijedlogom zakona preciznije se uređuje postupak provođenja ocjene i testa proporcionalnosti. Između ostalog propisuje se obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona, podnositelja amandmana, te predlagatelja i donositelja drugih propisa i općih akata da kod utvrđivanja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ocijene jesu li isti potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja i to kroz ocjenu proporcionalnosti. Kako bi se lakše provela ocjena proporcionalnosti ministarstvo zaduženo za rad će izraditi pravilnik kojim će se urediti način provedbe ocjene proporcionalnosti, te način i tijek praćenja usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje reguliranih profesija. Izričito se propisuje da u situaciji kada je provoditelj ocjene proporcionalnosti nadležna strukovna organizacija, neka od komora koja je ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija ista je dužna ishoditi suglasnost nadležnog tijela odnosno Ministarstva za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti za određenu izjavu. Također propisuje se obveza nadležnim ministarstvima koja reguliraju pojedine profesije da provode praćenje i usklađenosti novih odnosno izmijenjenih uvjeta u razdoblju od 2.g. istekom kojeg će, će biti u obvezi dostaviti izvješća o usklađenosti koordinatoru, a to je Ministarstvo mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U RH postoje 182 regulirane profesije te je bitno da komore bez suglasnosti resornih ministarstava kao nadležnih tijela neće moći provoditi ocjenu proporcionalnosti. Svrha ovog zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu ili obavljanju reguliranih profesija s ciljem dodatnog unapređenja sustava reguliranih profesija i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija čime će se utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga. Klub HDZ-a će podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Hvala. Hvala vama. Ovime smo iscrpili sve rasprave i zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Doviđenja.